Ivan (HDZ)** Idemo dalje po dnevnom redu i sada je na redu, odnosno prelazimo na točku 16. to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 381 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. 164. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandman je podnio Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Leo Begović, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Begović, Leo** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Osnovni razlozi za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina proizlazi iz potrebe usklađenja sa novim Zakonom o koncesijama koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine. Također će zakon omogućiti završetak restrukturiranja plinskog sektora, izdvajanjem dijela iz plinskog poslovanja iz INA-e d.d. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina uspostaviti će se unificiran, efikasan, transparentan i nediskriminirajući zakonski okvir za koncesije u distribuciji plina u Republici Hrvatskoj. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina postižu se sljedeći ciljevi. Provodi se usklađenje sa novim Zakonom o koncesijama, uvodi se obveza pribavljanja mišljenja, Hrvatske energetske regulatorne agencije na petogodišnji plan razvoja mreže proizvodnih plinovoda, transportnog sustava, distribucijskog sustava, sustava uskladištenja plina i terminala za ukapljeni prirodni plin. Potrebno je naglasiti da se iz odredbi zakona briše tvrtka "INA industrija nafte" d.d. Zagreb kao jednoznačno određen dobavljač plina, odnosno Vlada Republike Hrvatske određuje dobavljača plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj. Nadalje, propisuje se obveza dostave podataka sukladno uredbi o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom i kaznene odredbe za neizvršavanje te obveze. S obzirom da najveći dio zakon su odredbe o koncesiji za distribuciji plina, želimo napomenuti sljedeće. Koncesija za distribuciju plina je koncesija za javne radove, odnosno koncesija za javne usluge u smislu Zakona o koncesijama. Za područje ili dio područja jedinica područne regionalne samouprave gdje postoji distribucijski sustav, nadležno tijelo u ime jedinice područne, odnosno regionalne samouprave daje koncesiju za distribuciju plina ili koncesiju za izgradnju i distribuciju sustava. U slučaju gdje ne postoji distribucijski sustav, nadležno tijelo jedinica područne odnosno regionalne samouprave u ime jedinice područne odnosno regionalne samouprave daje koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava, odnosno koncesiju za javne radove. Značajna novina je povezivanje sustava koncesija sa područjem građenja, te uz pripremne radnje za davanje koncesija u smislu ovog zakona, smatra se i ishođenje lokacijske dozvole za visokotlačni distribucijski plinovod od mjesta priključenja na transportni sustav uključujući priključak do redukcijskih stanica ukoliko ukoliko se odvija gradnja. Prilikom određivanja najpovoljnije ponude koristi se odabir na temelju ekonomski najpovoljnije ponude. Najveći dio odredbi koje su se prije pokrivale područje koncesije se briše s obzirom da su riješene u Zakonu o koncesijama na koji se ovaj zakon naslanja. Prihvaćamo također amandmane koje je podnio Odbor za gospodarstvo sve navedeno predstavlja razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Hvala lijepo. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su klubovi. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Luka Denona. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina s Konačnim prijedlogom zakona evo danas je na našim klupama i u ovoj raspravi došao po hitnom postupku. Ja koliko pamtim hitni postupak je ako se to usklađuje sa europskim zakonodavstvom i ako se steknu neki uvjeti iz našeg poslovnika što je to hitni postupak. Očito da smo na način kako propuštamo da je sve hitni postupak počeli polako čini mi se i ovu našu poslovničku odredbu ali i nekakvu proceduru stavljati van strane i onda nam se, ja se ispričavam na težini te riječi, nešto što se ja bih nazvao aljkavost ili nesuradnja nas dovodi do toga da onda nešto strpamo pod hitni postupak iako on to po onome objašnjenju što bi trebalo biti hitni postupak zaista nije jer obrazloženje zašto je to hitni postupak a to smo onda digli ruku kaže da je to potrebna potpunog usklađenja s novim Zakonom o koncesijama, to nema blage veze s hitnim postupkom, potreba usklađenja s novonastalim gospodarskim uvjetima. Nigdje u ovom prijedlogu zakona ne piše koji su to novonastali gospodarski uvjeti i čovjek se onda posebno dođe pitati što je to zaista hitni postupak. Ali ako se iščita ili prihvati obrazloženje da je to zato što je eto bilo potrebno to uskladiti sa Zakonom o koncesijama onda bi ja evo jedan dio onoga što ste vi pročitali u uvodnom obrazloženju pročitao i ja. Pa ću samo reći da je ocjena stanja i u obrazloženju podsjetiti kolegice i kolege da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina izašao u "Narodnim novinama" br. 152/08. 152/08. To je negdje bilo, premalo smo se vidjeli kada smo o tom zakonu raspravljali. A da je zakon o izmjenama Zakon o koncesijama gdje se sada usklađujemo Zakon o koncesijama je izašao u "Narodnim novinama" br. 125/08. i stupio na snagu 1. siječnja. Možda ove brojke ne govore dobro ali 125 je prije 152. Znači, kada smo donosili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina znali smo da već postoji doneseni Zakon o koncesijama kojeg je trebalo onda ako je trebalo a tvrdite da jest trebalo i mislim da je trebalo uskladiti ovaj zakon. No, očito je da ne znam da li isto ministarstvo donosi jedan i drugi. Pa možda i kroz ovakav hitni postupak bespotreban se pokušava pokriti nešto što je po meni nesuradnja, nerazumijevanje da svatko radi šumom ili drumom a da su u biti na jedan ovakav način onda eto nas, ja ne kažem da mi to nećemo istrpiti ali eto stavljate nas u nekakvu poziciju da nešto što smo donijeli pred jako malo vremena shvatimo da nismo, da smo dio toga izostavili i nema veze sa zakonodavstvom Europske unije. Znači, to je naša aljkavost, naša ja bih rekao neorganiziranost da jedan ajmo reći zakon koji bi onda bio prilično važan i koji je potreban na ovaj način ga samo degradiramo. Ja kad smo već to tako napravili onda evo ja se ponovno ispričavam imam osjećaj da smo onda to opet malo zbrljali jer smo onda taj Zakon o koncesijama nekako samo kao priheftali u ovaj Zakon o tržištu plina koji donosimo po hitnom postupku. Ponovo kažem, ne možemo ga donijeti po hitnom postupku jer je to po meni totalno nekomuniciranje ljudi koji nešto rade tobože za Europu, totalno nekomuniciranje i slažem se onda da ovo je još gore nego onaj Zakon o osiguranju jer onaj je barem imao kakvu takvu argumentaciju u tome da se on usklađuje sa europskom regulativom. Ovaj je već usklađen, zaboravili smo nešto, sad to samo priheftamo i onda dobivamo jedan zakon koji će biti jako teško provediv. Ja ću samo kazati nešto što ako je i istina da je samo razlog Zakon o koncesijama da ga nadopunimo onda 1., 2., 3., 4. pa i neki drugi članci do članka 7. ne govore o koncesiji. Znači, još smo nešto bili zaboravili kod usklađenja jer se spominje u članku 2. bilančne skupine koje smo već definirali da smo ih uskladili sa europskim zakonodavstvom ali se oni ponovo tu spominju pa neću puno o tome govoriti. Ali recite mi, evo članak 4. glasi da se u članku 9.b točka 2. mijenja i glasi: "Uspostaviti i osigurati razmjenu informacija s operaterom transportnog sustava, voditeljima bilančnih skupina". Znači nema veze sa koncesijom ali ajde idemo ga pročitati do kraja. "o organizaciji tržišta prirodnog plina općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom i mrežnim pravilima transportnog sustava.". Sve pet. Mislim da je vrlo precizno rečeno što se pod tim mislilo. Ali onda imamo nažalost i obrazloženje ovoga. Pa članak 4. je obrazložen ovako. Člankom se propisuju odnosi među energetskim subjektima i povezanost s podzakonskim aktima. E sad, kako to energetski subjekti mogu biti povezani s podzakonskim aktima? Ako je to objašnjenje ovoga što sam ja malo prije pročitao onda i kad ste to objašnjavali onda ste još dodatno zakomplicirali jer energetski subjekt ne može biti povezan s podzakonskim aktima. Kako može biti povezan? Mislim, ili hrvatski ja ne govorim dobro ili se ne razumijemo, ali to očito nešto nije u redu. Dakle, zato što smo proceduru narušili gospodine potpredsjedniče pa smo nešto silom izglasali da je to po hitnom postupku što ne bi trebalo biti po hitnom postupku zato što smo aljkavost, nekomunikaciju između dva ministarstva koja nešto rade doveli smo se u situaciju da eto raspravljamo o jednom zakonu koji nije trebao doći ovdje na ovaj način po hitnom postupku. dezavuirati one sa hitnim postupkom pa će biti sve hitni postupak i onda to vodi ka suspenziji nekakve demokracije i demokratskih nekakvih ponašanja u ovom Saboru na koje sam ja do sada bio ponosan ali očito je da nam ta demokratičnost neće biti baš jako izražena. I sada, ajmo vidjeti što se to onda mijenja u koncesijama kad smo strpali koncesije unutra. Kazali smo ovako, da je u članku 12., evo ja vas molim da malo, možda ja nisam dobro razumio ili pročitao, ali ovdje se kaže koji su to kriteriji za odabir najpovoljnije ponude, to je bilo u članku 19., onda se on mijenja i glasi sada kako glasi, pa onda je tu navedeno deset i onda u kriterijima za davatelja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava dodatnih deset kriterija kako se dolazi dolazi do odabira najpovoljnije ponude. Po mom sudu, najpovoljnija ponuda za koncesiju distribucije plina i kako je prije to bilo nekako shvaćeno da bi trebalo biti je u osnovi ona koja je najrealnija, koja daje stručno uvjerljive dokaze o spremnosti i sposobnosti za realizaciju projekta koja dokumentira iskustvo i status u djelatnosti distribucije te sposobnost financiranja projekta. No, u članku 19. stavak 1. točka 2. stavak 2.: visina naknade za koncesiju propisana Uredbom o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina, za izgradnju distribucijskog sustava jedan od kriterija. Nije mi jasno na koji način visina naknade za koncesiju može biti kriterijem odabira koncesionara, ako se ona već određuje i propisuje se temeljem vladine uredbe. Ako će visina tako propisane naknade biti funkcija distribuiranja količine plina onda bi razlike među ponudama mogle biti posljedicom različitih procjena buduće potrošnje plina na koncesioniranom distribucijskom području, što zapravo je poziv na pretjerivanje, da ne kažem nekakvu drugu, grublju riječ. Ne znam što ste time mislili. Ako je to, brišimo tu onda jer Vlada određuje, Vladinom uredbom se određuje visina naknada. Ona ne bi trebala biti kriterijem jer postoji onda mogućnost za tumačenje ovako i onako i onda može doći do manipulacija. Ja bih bio za to da se to zbriše. Članak 13. Gledajte, u članku 13., ponovno kažem, nažalost da nešto donosimo u zakonskom okviru, ali nešto drugo nismo napravili da bi se to moglo tako donijeti. U članku 13., on je u biti izmjena članka 20. stavak 2. točka 8., kao sadržaj ugovora o koncesiji pa tu piše što je, propisan je rok za priključenje na distribucijski sustav sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom i Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta. Ova stavka Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina poziva se na Pravilnik o naknadi za priključenje na plinski distribucijski i transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta, naravno koji još nije donesen. Ali kad smo donosili taj zakon rekli smo i tada dajte kad će biti ti pravilnici. Sad se ponovno pozivamo na zbog koncesije, ali pravilnika nema. Zakonski se određuje da li to tako mora biti i pravilnika ovih šest mjeseci čini mi se od rasprave ili malo manje, ali tog pravilnika još i dalje nema i na njega se odnose zakonske odredbe, na nešto čega nema. Mislim da ne bi smjeli tako, ili ga donosimo pa se onda na njega pozovimo ili ako ga nema nemojmo se pozivat na njega pa kad dođe vrijeme onda ćemo se na njega na neki način pozvati. pozvati. Članak 15. Ja ću ga pročitati. Odnosi se na naknadu za koncesiju gdje se u stavku 1. navodi da je određeno da je koncesionar dužan plaćati naknadu za koncesiju u iznosu i na način kako je uređeno ugovorom o koncesiji. Stoji. Stavkom 2. određeno je da se novčana naknada za koncesiju određuje kao varijabilni iznos od ostvarenog prihoda koncesionara, ostvarenog obavljanjem energetske djelatnosti, distribucije plina u prethodnoj godini na području za koje se daje koncesija. Dok stavak 3. propisuje da se koncesionaru koji nije obavljao energetsku djelatnost, znači novije distribucije plina u prethodnoj godini na području za koje se daje koncesija, novčana naknada za koncesije određuje kao varijabilni iznos od planiranog prihoda prema ponudi koja je sastavni dio ugovora o koncesiji za godinu u kojoj počinje obavljati djelatnost distribucije plina. I stavak 4. istog članka određuje da Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva koje je pribavilo mišljenje agencije Uredbom o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava određuje visinu i način plaćanja naknade za koncesiju. E sad probajte mi reći, možda sam ja slabo to pročitao, kako iz navedenih odredbi, da li je vama jasno tko i na koji način će određivati iznos naknade za koncesiju. Ne znam da li ćemo donijet neki pravilnik ili objašnjenje kako ćemo i tko će to odrediti kad je ovako jedan smušeni članak koji ovu naknadu za koncesiju nota bene uređuje Uredbom o visini načina plaćanja. Naravno, koncesiju ne raspisuje Vlada nego raspisuje jedinica lokalne samouprave ili područje samouprave. Visina naknade će uredbom biti određena. Mislim da na ovaj način se jednostavnim heftanjem samo, nema hrvatske riječi, ovog koncesioniranja u ovaj zakon da se nije puno napravilo. I molim, evo samo kratko još. Članak 21., dobro, ok. Vlada Republike Hrvatske određuje dobavljača plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj. Mislim da bi možda bilo, osim ovako općenitoga, bilo bi dobro da Vlada Republike Hrvatske odredi novog dobavljača plina za opskrbljivača tarifnih kupaca i također bi bilo logično definirati status postojećih ugovora jer oni postoje o opskrbi s dosadašnjim dobavljačem, a to je znamo da je to bila INA d.d. I na kraju, u članku 25. iza riječi operatera transportnog sustava dobili ste riječi operatera distribucijskog sustava. To smo i prošli puta bili postavljali primjedbe, niste to prihvatili. U kojim slučajevima, htjeli smo to znati, trgovac plinom može ili treba koristiti usluge operatera distribucijskog sustava. Ako trgovac može biti ugovorni partner opskrbljivača koji u ime i za račun krajnjeg kupca koristi usluge distribucije plina i regulira taj odnos kroz ugovor o distribuciji plina, ali sam trgovac koristi distribucijski sustav. Mislim da bi to trebalo malo nekako pojasniti i da ovakvi neuređeni zakoni ne bi trebali dolaziti po hitnom postupku. Dragom bogu svejedno, mogli smo to temeljito napraviti i da bude onda manje rasprave.

U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o tržištu plina za razliku od prethodnika rekao bih što taj zakon uređuje, a ne što ne uređuje odnosno što je jasno u ovim izmjenama. Naravno da će klub Hrvatske demokratske zajednice uvažavajući ova četiri područja koja se definitivno poboljšavaju ovim izmjenama zakona podržati ovu izmjenu zakona. Naime, prvo se vrši usklađivanje sa novim Zakonom o koncesijama. Hitnost je normalna u situaciji u kojoj znamo da je u međuvremenu Zakon o koncesijama bio donijet i kojima je mnoge stvari uredio na drugačiji način nego su bile prije i na taj način se uspostavlja unificiranje. Jasan postupak postupak nediskriminirajući i na kraju krajeva efikasan. Postupak za dodjelu koncesije za distribuciju plina je pravna zaštita nezadovoljnih sudionika također se uvodi. Ujedno se posredno preko Zakona o koncesijama uvodi na ovo područje i primjena Zakona o javnim nabavkama i naravno pravilo najpovoljnije ponude. Pod drugim možemo vidjeti da se uvodi obavezno pribavljanje i mišljenje HERA-e. Ovo je dosta bitna odredba. Naime, prije odobrenja od strane ministarstva energetski subjekti bi HERA-i trebali svoje razvojne planove dati na mišljenje i to isključivo iz tog razloga što bi onda HERA koja kasnije u tarifnom sustavu odobrava tarifu, a i konačnu cijenu mogla kontrolirati koji su to opravdani troškovi odnosno koji su to troškovi koji se nisu uložili radi sigurne opskrbe. Dakle, i jednu i drugu stranu spriječilo bi se neekonomična ulaganja. Kroz uvide u planove bi se mogla spriječiti i megalomanija, moglo bi se spriječiti izgradnja nepotrebnih objekata, ali bi i s druge strane se mogla osigurati i izgradnja onih objekata koji su nužni za sigurnu opskrbu plinom. plinom. Prvenstveno mislim na skladišta i druge pomoćne objekte koji su nužni za sigurnu opskrbu plinom. Jedna od manje zamjetnih odredbi je da se briše samo nazivlje poimenično određene INA-e kao dobavljača za nositelja obveza javne usluge. Dakle, ne za kompletnu opskrbu, dobavu nego samo za nositelje obveze javne usluge, dakle široku potrošnju odnosno oni koji su se opredijelili da ostanu u starom sustavu. Naime, prema toj odredbi koja se uvodi ovim zakonom ubuduće bi to određivalo se, bio bi dobavljač ne INA po nazivu, nego dobavljač koji je to obavljao na dan 31. srpnja. Ali istovremeno se prenosi i ovlaštenje Vladi i daje se da može urediti tog dobavljača od kojeg ovisi sigurnost opskrbe široke potrošnje do 31. srpnja 2013. godine sa Vladinom odlukom. Propisuje se obveza dostave podataka sukladno Uredbi o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom i kazne za neizvršenje te obveze. Ovo danas kada je vani 25 stupnjeva u plusu ne čini bitna odredba, međutim kada je vani 16 i 20 ispod onda se uviđa koliko je bilo bitno u onoj situaciji u kojoj smo se prošle godine našli da svaki energetski subjekat jasno planira da dostavi svoje podatke, da ne vara jedan drugoga, da ne dostavlja krive podatke, da ne zatvara potrošače koje nije trebao zatvarati, a sve zbog toga što ne dostavlja točne podatke. Sada se ovim zakonom uvodi i kazna za nedostavljanje tih točnih podataka jer onaj tko mora voditi računa o balansiranju plinskim sustavom mora u svakom trenutku znati koliko potrošača koje kategorije treba plina na kojoj temperaturi. Dakle, time se uvodi jedna disciplina i mogu reći da je onaj dio u kojemu bi mogli reći da govorimo o gospodarskim uvjetima možemo sa sigurnošću reći da je to jedan od gospodarskih uvjeta. Naime, gospodarski subjekti koji se bave energetskom djelatnošću sa ovom kaznenom odredbom u stvari dobivaju jedan red, a s druge strane potrošači dobivaju sigurnost u opskrbi plinom. Što se pak tiče ovih prijašnjih konstatacija o visini naknade za koncesije kao ona je tu propisana. Jedan od kriterija i ovo što određuje visinu određuje Vlada. Međutim, odgovor na ovo pitanje je da je je to propisano Zakonom o koncesiji kao obavezni sastavni dio odluke odnosno ugovora koncesijskog posla, pa je onda i logično i na kraju krajeva u skladu sa zakonom da se to nabraja iako će Vlada određivati taj iznos. I na kraju u odnosu na ovaj tekst predlagač je naznačio da se u skladu sa ostalim zakonima koje smo u zadnje vrijeme donosili i u ovom zakonu preciziraju organi regionalne samouprave koji će donositi, odnosno tijela koja će donositi odluke. Pa je tako u odnosu na ono što u zakonu je definirano kao nadležno tijelo sada bi trebalo biti propisano predstavničko tijelo. Dakle, predstavničko tijelo će biti to koje će pokretati postupak i koje će na kraju donositi odluku o koncesionaru za ovo bitno područje. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I imamo jednu prijavu pojedinačnu, uvaženi zastupnik Zvonimir Puljić. Izvolite.

s kojim se predlaže izmijeniti i dopuniti Zakon o tržištu plina iz 2007. koji je već bio mijenjan i dopunjavan 2008. Ovaj put su razlozi za donošenje izmjena i dopuna potreba potpunog usklađenja sa novim Zakonom o koncesijama da bi se uspostavio jedinstven, razvidan i djelotvoran zakonski okvir za dodjelu i dobivanje koncesije za distribuciju plina u Republici Hrvatskoj. 2001. započela je reforma energetskog sektora u Republici Hrvatskoj donošenjem paketa energetskih zakona među kojima i prva verzija zakona o tržištu plina. Od tada do danas, odnosno do ovog prijedloga zakonskih izmjena i dopuna donošene su izmjene i dopune zakonskog okvira sa svrhom da bi se prilagodili standardima organizacije internog europskog tržišta za one energetske djelatnosti koje su tržišne, odnosno sukladno propisanim reguliranim uvjetima i pravilima za one energetske djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge. U predloženim izmjenama i dopunama osim usklađenja sa Zakonom o koncesijama uvodi se i obveza pribavljanja mišljenja Hrvatske energetske regulatorne agencije na petogodišnji plan razvoja mreže proizvodnih plinovoda, transportnog sustava, distribucijskog sustava, sustava skladišta plina i terminala za ukapljeni prirodni plin. Također se liberalizira djelatnost dobave plina jer se iz zakona briše u članku 38. stavak 1. do sada jednoznačno zakonom određeni dobavljač, INA industrija nafte d.d. te se uvodi odredba da Vlada Republike Hrvatske određuje dobavljača plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj, a do tada će nositelj obvezne javne usluge biti onaj koji je tu funkciju obavljao na dan 31. srpnja 2008., a Vlada će odluku donijeti za razdoblje kad je donese do 31. srpnja 2013. Također se propisuje obveza dostave podataka u skladu sa uredbom o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom i kazne za neizvršavanje te obveze. Zakon obvezuje energetske subjekte, operatore transportnog sustava, voditelje bilančne skupine, opskrbljivače plinom i trgovce plinom na uspostavljanje i razmjenu informacija u skladu s pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina, općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom o mrežnim pravilima transportnog sustava. Uspostavljena je jasna distinkcija između distribucije plina i izgradnje distribucijskog sustava u smislu Zakona o koncesijama. Koncesija za distribuciju plina je koncesija za javne usluge, a koncesija za izgradnju distribucijskog sustava je koncesija za javne radove se propisuje da za područje regionalne samouprave gdje postoji distribucijski sustav nadležno tijelo daje koncesiju za distribuciju plina ako je vrijednost ove usluge dominantna, a koncesiju za izgradnju ako je vrijednost javnih radova veća od vrijednosti javne usluge. Tamo gdje ne postoji, daje se koncesija za izgradnju. Nadležna tijela područne samouprave prije davanja koncesije moraju obaviti pripremne radnje i postupke, a to su uz pripremne radnje propisane Zakonom o koncesijama i dokumenti propisani Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Pribavljanje lokacijske dozvole za visokotlačni distribucijski plinovod od mjesta priključenja na transportni sustav do redukcijskih stanica. Nadležno tijelo područne samouprave dužno je namjeru davanja koncesije objaviti u Narodnim novinama sa rokovima i mjestom preuzimanja propisane dokumentacije, što predstavlja početak postupka davanja koncesije. Zakon donosi i detaljno nabrojane kriterije za odabir najpovoljnije ponude. Naknada je određena kao varijabilni iznos od ostvarenog prihoda koncesionara ostvarenog obavljanjem energetske djelatnosti distribucije plina u prethodnoj godini na području za koje se daje koncesija. Za one koji prethodne godine nisu obavljali tu djelatnost, određuje se na temelju planiranog prihoda. Naknade za koncesiju prihod su proračuna jedinica područne samouprave, a visinu i način plaćanja određuje Vlada Republike Hrvatske uredbom o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju, za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava koju donosi na prijedlog ministarstva uz pribavljeno mišljenje agencije. Koncesija se daje za razdoblje od najmanje 20, a najviše 30 godina. Do sada sklopljeni ugovori s jedinicama lokalne samouprave ostaju na snazi, osim u pogledu roka i naknade koja se usklađuje sa ovim prijedlogom zakona. Sve navedeno predstavlja zakonski okvir koji će osnažiti i otvoriti tržište plina i unaprijediti sustav ove energetske djelatnosti i zato ću podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Time zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu za to potrebni uvjeti.